Primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, turizam i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Zdravko Vičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o pružanju usluga u turizmu, drugo čitanje. Dakle, razlog zbog kojeg se Zakon donosi. Zakon o turističkoj djelatnosti od '96. godine kad je donesen imao je samo dvije izmjene razumije./… na Zakon o državnom inspektoratu te jedan ispravak samog zakona. Navedenim izmjenama tekst zakona doživio je tek manje izmjene, no bez obzira na navedeno zbog obijma nužnih izmjena odredbi važećeg zakona ocijenjeno je primjerenim zbog pravne sigurnosti donijeti potpuno novi zakon. Također važeći zakon nije u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije, donošenje novog Zakona predviđeno je planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2006. godinu. Sukladno prihvaćenom planu provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za 2006. godinu, odnosno nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2006. godinu. Neusklađenost zakona odnosi se na preostale zapreke glede slobode pružanja prekograničnih usluga i to u dijelu koji se tiče pružanja usluga fizičkih osoba građana. Naime, zakonom je propisano da neke od tih usluga mogu pružati isključivo hrvatski državljani te je stoga radi usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije nužno brisanje uvjeta državljanstva Republike Hrvatske za pružanje turističkih usluga, stoga se ocjenjuje da je potrebno zakonom predvidjeti da država članica Europske unije i europskog ekonomskog prostora mogu pružati te usluge pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani ako drugačije nije uređeno međunarodnim sporazumom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj tek od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Posebno usklađivanje s propisima Europske unije i to kojima se uređuje pitanje organiziranja putovanja paket aranžmana, a što je već izvršeno donošenjem Zakona o obveznim odnosima osigurat će se kroz javno-pravnu zaštitu poštivanje odredbi Zakona o obveznom unosu koji reguliraju ugovor o organiziranom putovanju i to u dijelu obveze osiguranja od odgovornosti za izvršenje ugovorenih obaveza od strane organizatora putovanja. Planom kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije kao i nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005. i 2006. predviđene su mjere za čije provođenje su nužne izmjene važećeg zakona. Te mjere prvenstveno se odnose na potpisivanje većih iznosa novčanih kazni za prekršaj koji se tiču nelegalnog obavljanja djelatnosti, odnosno pružanja usluga ovisno o ograničenjima za propisivanje novčanih kazni iz Zakona o prekršajima i davanje većih ovlasti Državnom inspektoratu, u takvim slučajevima što je već učinjeno u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. Pojedina se zakonska rješenja moraju izmijeniti zbog stanja …/Govornik se ne razumije./… dosad nereguliranih, a prisutnih usluga, odnosno izostavljanje onih usluga koji više ne odgovaraju razvoju hrvatskog gospodarstva. To se prvenstveno odnosi na pružanje usluga koje uključuju športsko-rekreativne pustolovne aktivnosti skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, splavarenje, rafting, padobransko jedrenje, paraglajding, iskakanje s užetom, bangee jumping i slično čija je ponuda i raznolikost u značajnom porastu zbog interesa turista zahtjevnim provođenjem odmora, odnosno slobodnog vremena. Sudjelovanjem u takvim programima može …/Govornik se ne razumije./… korisnih usluga u rizične situacije za njihovo zdravlje i život te je nužna intervencija države u to područje turizma, stoga je potrebno regulirati tko može biti korisnik takve usluge, a tko usluge može provoditi. Omogućavanje organiziranja putovanja pojedinim udrugama za njihove članove kao i do sada, kao i omogućavanje školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama organiziranje izleta za njihove učenike i polaznike ocjenjuje se opravdanim zbog realnih potreba u funkciji ostvarenja njihovih ciljeva, ali samo po posebnim uvjetima. Također se zakonom predviđa da turističke usluge mogu pružati javne ustanove koje upravljaju zasićenim prirodnim područjima, ali samo za potrebe područja kojima upravljaju turističke usluge zdravstvenog turizma, lječilišta, određene turističke …/Govornik se ne razumije./… i ustanove u kulture te određene usluge nautičkog turizma lučke uprave. S obzirom na činjenicu da se u praksi osjeća potreba da udruge turističkih vodiča posjeduju u pružanju usluga za turističke vodiče svoje članove jer oni imaju podatke o svojim članovima te mogu kvalitetno i učinkovito pružiti uslugu korisnicima, smatramo potrebnim i to odredbama zakona omogućiti. Navedeno ne ocjenjujemo nelojalnom konkurencijom turističkim agencijama. Zbog uočenih problema glede mjesta sklapanja ugovora o putovanju koje organiziraju brodari koje se tumačilo kao isključivo dozvoljena plovna …/Govornik se ne razumije./… putem turističke agencije, smatramo potrebnim i jasnim izričajem omogućiti prodaju od strane brodara i na drugim mjestima izvan broda, a ne samo neposredno uz mjesto priveza broda. Naime, brodovi dok plove i pružaju usluge ne mogu drugim potencijalnim korisnicima usluga nuditi uslugu, no zbog zaštite korisnika usluge i osiguravanja jednakog položaja pružatelja usluga na tržištu potrebno je ograničiti vrstu usluga putničkih agencija koje mogu provoditi brodari bez osnivanja turističke agencije. turističke ponude na seljačkim gospodarstvima predlaže se pružanje tih usluga ne ograničavati na seljačka gospodarstva na kojima već pružaju ugostiteljske usluge sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, već isto omogućiti onima koji ne pružaju ugostiteljske usluge jer te usluge nisu nužno povezane. Također visina novčanih kazni za prekršaje propisane važećim zakonom ne mogu odgovoriti svojoj svrsi te ih je nužno što se tiče i donjih i gornjih granica povećati. Zahvaljujem.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 Gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče! Odbor za turizam Hrvatskog sabora na 40. sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 4. svibnja 2007. godine. Odbor za turizam raspravljao je konačni prijedlog predmetnog zakona na temelju članka 69. Poslovnika Hrvatskog sabora, u svojstvu prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području koje se odnosi na ugostiteljsku i turističku djelatnost i s njime neposredno vezane djelatnosti. U radu sjednici sudjelovali su i predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Udruge hrvatskih putničkih agencija, Udruge nezavisnih putničkih agenata, Hrvatske obrtničke komore predstavnica skupine predstavnica skupine ruralnog turizma u ime hrvatskog farmera i predstavnik Hrvatske udruge turističkih brodara. Način rad Odbora za turizam da u slučaju rasprave važnijih zakonskih projekata poziva najširi krug predstavnika strukovnih udruga i time omogući omogući javno izražavanje različitih stajališta i interesa, ocijenjen je vrlo pozitivnim. Uvodno izlaganje o razlozima zbog kojih se predlaže jedan novi tekst zakona u odnosu na sada važeći podnio je gospodin Robert Penda, pomoćnik ministra mora, turizma, prometa i razvitka i ujedno obrazložio da su promjene sadržane u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na zakon u prvom čitanju. U svojem je izlaganju naglasio da je zakon u odnosu na prvo čitanje mijenjan u dijelu što se tiče usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, a i prihvaćeni su određeni prijedlozi. Predsjednik odbora u svom izlaganju je izrazio zadovoljstvo zbog dobre suradnje resornog ministarstva sa relevantnim udrugama koje djeluju u pružanju usluga u turizmu, tako da su podnijete primjedbe ovog odbora, zastupnika u Hrvatskom saboru i strukovnih udruga, uglavnom uključene u tekst konačnog prijedloga zakona. U svojem je izlaganju predložio da se razmotri mogućnost da se pravni izričaj turistička agencija zamijeni s putničkom agencijom s obzirom da bi iz statističkog praćenja određene pojmove trebalo uskladiti s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti. Smatra također da je upitan rok stupanja na snagu ovog zakona. Trebao bi stupiti 1. studenog 2007. godine jer se na temelju njegovih odredbi treba u roku od tri mjeseca donijeti više od 16 podzakonskih akata. Nakon toga otvorena je rasprava o tekstu konačnog prijedloga zakona koja je bila sveobuhvatna, temeljita i na visokoj stručnoj razini. U raspravi je izraženo sljedeće mišljenje. Da udrugama ne bi trebalo davati mogućnost da organiziraju paket aranžmane u trajanju od dva dana, odnosi se na članak 6. Drugo. Da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ili lučka uprava obavezatno donosi odluku o prostoru na kojem se može vršiti rezervacija i prodaja aranžmana i izleta na plovnom objektu, odnosi se na članak 7. Treće. Da se definiraju pojam nautički turizam, da se definiciju pojma nautički turizam dodaje i putnički brodovi na kružnim i višednevnim putovanjima za dnevne izlete jahta s gospodarskom namjenom sa profesionalnom posadom, odnosi se na članak 44. Četvrto. Da se briše stavak 2. članka 52. s obzirom da se u tom stavku radi o rješenju koje je uređeno drugim propisom pa bi shodno tome u kaznenim odredbama trebalo brisati stavak 5. članak 65. Šest. Da se u turističke usluge koje se pružaju u posebnim oblicima turističke ponude uvrsti i kulturni turizam, ronilački turizam i gastronomski turizam, odnosi se na članak 54. Da bi pojam turistička agencija trebalo zamijeniti pojmom putnička agencija s obzirom da je u Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji sadržan termin putnička agencija. I zadnje. Da se kod uvjeta koje moraju ispunjavati turistički vodiči koji će položiti poseban dio stručnog ispita i voditi turiste na posebnim lokalitetima uvede kao uvjet najmanje viša stručna sprema, to je članak 27. Nakon toga je predsjednik predlagatelja očitovao se u odnosu na pojedine primjedbe i podnijete prijedloge kod čega je naglasio da je prihvatljivo uključivanje kulturnog turizma u posebne oblike pružanja usluga u turizmu te je izvijestio da je u pripremi poseban Zakon o ronjenju koji će riješiti najveći dio otvorenih pitanja. Isto je tako izvijestio članove odbora da je dovršena studija o razvojnoj strategiji nautičkog turizma u kojoj će biti sva pitanja o nautičkom turizmu koja su postavljena na sjednici. Smatra da se u slučaju turističkih aranžmana koje organiziraju udruge radi o povremenom obavljanju djelatnosti i to samo za članove tih udruga. Što se tiče pojma putničkih i turističkih agencija. I jedne i druge mogu legitimno poslovati, te da raspravu o tom pitanju zahtjeva opsežnu tehničku i stručnu raspravu. Nakon toga gospodin Zdenko Antešić, član odbora upozorio je da je stavkom 5. članka 22. određeno da strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanja usluge turističke agencije ili imaju određen, odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj mogu obavljati poslove voditelja poslovnice ukoliko ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice. Zastupnik je mišljenja da bi voditelj poslovnice turističke agencije kao i turistički vodič osim uvjeta utvrđenih stavkom 3. članka 22. konačnog prijedloga zakona, trebali obavezno poznavati hrvatski jezik. Nakon, naime potpuna liberalizacija obavljanja tih poslova nakon pristupanja u Europsku uniju, nostrifikacija stečenih diploma i stručnih znanja u zemljama Europske unije ne zahtjeva obvezno poznavanje hrvatskog jezika. Prema tumačenju predstavnika predlagatelja relevantne direktive Europske unije ne dozvoljavaju da se uvede kao uvjet obavezatno poznavanje hrvatskoj jezika a stečene se diplome moraju prihvatiti dok se programom stručnog ispita može propisati polaganje ispita na hrvatskom jeziku. Predsjedavajući sjednicom predložio je da se članovi odbora, da članovi odbora formuliraju rješenje iz članka 22. i novog stavka 6. kojim bi se odredilo da je poznavanje hrvatskog jezika jedan od uvjeta za voditelja poslovnice te da se raspravi koji bi se modalitet koristio da se ugradi takav institut. Nakon toga predsjednik odbora predložio je da se glasuje o prijedlogu da se kao uvjet za voditelja poslovnice turističke agencije i turističke vodiče propiše uvjet poznavanja hrvatskog jezika. Za ovaj prijedlog glasovalo je četiri člana odbora dok je za šest članova bilo protiv tako da taj prijedlog nije prošao. Četiri člana odbora izrazili su odvojeno mišljenje u odnosu na rezultate glasovanja. Predsjednik odbora predložio je da se na ovoj sjednici odbor ne očituje po pitanju pojmova putničke ili turističke agencije s obzirom da se radi gotovo o znanstvenoj raspravi a prema predloženom tekstu zakona i jedan i drugi oblik agencije može legalno poslovati. Odbor Odbor je prihvatio ovaj prijedlog i nije glasovao o ovom pitanju. Nakon zaključenja rasprave predsjedavajući je predložio slijedeće zaključke: Odbor za turizam Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o pružanju usluga u turizmu sa slijedećim amandmanima: Amandman 1.: Na članak 44. U stavku 1. članka 44. u zagradi nakon riječi: "jahta, brodica" dodaju se riječi: "putnički brod na kružnim višednevnim putovanjima i za dnevne izlete, jahta sa gospodarskim namjenama sa profesionalnom posadom". Obrazloženje: pobliže i sadržajnije određuje obuhvat definicije što se smatra nautički turizam. Amandman 2. na članak 54. U stavku 1. članka 54. nakon riječi: "zdravstvenom" dodaju se riječi: "kulturnom" a nakon riječi: "rekreacijskom ribolovu na moru" dodaju se riječi: "ronilačkom turizmu". Obrazloženje je slijedeće: nedvojbeno je da osmišljavanje kulturno-turističkog proizvoda koji uključuje i spomenike kulture predstavlja nezaobilazni dio turističke ponude koja zahtijeva dodatne sadržaje. Isto tako, sve veća potražna za doživljajima u ronilaštvu zahtijeva da se ovaj oblik uključi u turističke usluge koje se mogu pružati u posebnim oblicima turističke ponude. Ovaj zaključak jednoglasno je prihvaćen. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ako smijem komentirati ovaj odbor je doista radio konkretno i detaljno što možemo kazati da rijetko koji odbor tako baš detaljno i odgovorno, bez obzira što će se prihvatiti a što se neće. Idemo dalje. Žele li drugi izvjestitelji? Ne. Otvaram raspravu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče. Klub IDS-a pozdravlja donošenje Zakona o pružanju usluga u turizmu i želimo vjerovati da će diskusija po ovom prijedlogu uvelike doprinijeti da se Konačni prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu ovaj prijedlog kreira na način da isti uvelike doprinese napretku turizma u cjelini. Međutim, moram reći da upravo ovo što je rekao gospodin potpredsjednik da je Odbor za turizam odradio svoj dio posla i da sigurno ovi amandmani koji su dati bilo bi dobro da ih se razmotri upravo na tragu ovoga što sam i rekao da se uvelike doprinese napretku turizma u cjelini. Naime, ako su osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom određivanje usluga u turizmu subjekti koji mogu pružati usluge u turizmu obvezu subjekata koji pružaju usluge u turizmu, uvjeti za pružanje usluga u turizmu, postupak utvrđivanja uvjeta za pružanje turističkih usluga, posebni oblici turističke ponude, turističke usluge fizičkih osoba koji nisu trgovci pojedinci i obrtnici itd. Ako su posljedice koje će proisteći donošenjem zakona veća profesionalnost, podizanje kvalitete u pružanju usluga, usklađivanje zakona s pravnom stečevinom Europske unije da se olakša primjena i razumijevanje zakona, da se smanji siva ekonomija i rad na crno, da se dostigne povećanje državnog proračuna, da se ovim prijedlogom olakša poslovanje pravnih i fizičkih osoba, daljnji razvoj posebnih oblika turističke ponude, bolja zaštita korisnika usluga, veće poštivanje zakonskih odredbi i na kraju naravno veća zaposlenost, onda je ovaj zakon itekako dobro došao i mislim da nema dvojbe da ovaj Zakon o pružanju turističkih usluga u turizmu je itekako potreban. Međutim, moram ovdje istaknuti da se u zadnjih par mjeseci na relaciji Ministarstvo turizma – Ministarstvo financija i isto tako Udruga hrvatskih turističkih agencija nalaze u jednom raskoraku a tiče se obračuna PDV-a na jednodnevne izlete. Znam da je gospodin državni tajnik ovdje prisutan isto tako reagirao na ove stvari koje se dešavaju na relaciji Ministarstva turizma, hrvatskih udruga turističkih agencija i Ministarstva financija i da se jednostavno ovdje nadam se mora naći i do kraja odnosno do završetka rasprave po ovom zakonu da se nađu prijedlozi kako i na koji način obračunavati PDV na jednodnevne izlete. Naime, interesantno je da je i Europska udruga putničkih agencije u Bruxellesu uputila jasnu podršku hrvatskim agencijama i vezano za problematiku obračuna PDV-a na jednodnevne izlete u inozemstvo zbog čega su četiri agencije kažnjene s ukupno 11 milijuna kuna. Iste te agencije već su podnijele tužbu protiv Ministarstva financija. Time se gorući problem hrvatskih putničkih agencija digao na europsku razinu što ipak smatram da nama to jednostavno nije potrebno. Smatra se da je način obračuna PDV-a na jednodnevne izlete u inozemstvo koje primjenjuje Ministarstvo financija nije usklađen s praksom zemalja članica Europske unije. Pismo podrške hrvatskim agencijama i i upozorenje da se ne posluje u skladu s praksom Europske unije uputila je premijeru Ivi Sanaderu i većini ministara, no vlasnici kažnjenih agencija ogorčeni su na postupke ministarstva koji i zbog administrativne sporosti ugrožava poslovanje u nadolazećoj sezoni koja je praktički već već počela. Imamo pisane dokaze, kažu da su velike agencije na isti način obračunavale PDV na jednodnevne izlete u inozemstvo. Znamo da su to agencije Atlas iz Dubrovnika, Generalturist, možemo uzeti primjere dakle jednodnevni izleti bez noćenja, da li je to izlet u Crnu Goru iz Dubrovnika, da li je to izlet u Međugorje i da ne nabrajam. Međutim takve stvari desile su se zamislite vrlo interesantno 4 agencije u Istri. Zbog čega? Zbog čega se takve stvari dešavaju? Za vrijeme koalicijske Vlade ministar financija rekao je da se u ovakvim slučajevima PDV ne treba plaćati. Da bi se nakon toga inspektor koji je bio na terenu oglasio i dao rješenje da ne treba plaćati PDV na jednodnevne izlete. A nakon toga zamislite 4 godine kasnije isti taj inspektor, tako se navodi i u pisanju onoga što su agencije dale koje podržava Hrvatska udruga turističkih agencija da se dakle taj isti inspektor oglašava na način da PDV na jednodnevne izlete treba platiti. I sad gledajte što se dešava? Dešava se nešto što jednostavno ne smijemo sami sebi dozvoliti. Plaćanje PDV-a dvostruko. I to je ono što svi moramo ustati protiv toga. I ja se u ovom slučaju zahvaljujem gospodinu državnom tajniku koji je stao u zaštitu turističkim agencijama i vjerujem da ponovim još jednom dakle da će se i do kraja ove rasprave uskladiti da li da li nekim nižim aktom ili odlukom Vlade da se takve stvari jednostavno ne dešavaju jer su ljudi koji rade u tim agencijama, a u ovom slučaju se radi o 4 agencije koje su kažem kažnjene za 11 milijuna kuna, naravno u bankrotu. I to se jednostavno desiti ne smije. Što se tiče samog Prijedloga zakona gospodine državni tajniče odradili ste dobar posao i vjerujem da će se usklađivanjem ovog PDV-a na jednodnevne izlete za turističke agencije uskladiti sa Ministarstvom financija i da će se ovakav Prijedlog zakona sa amandmanima koje je rekao predsjednik Odbora za turizam uvažiti i da će on kao takav biti prihvaćen. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je Frano Matušić u ime Kluba HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice odmah na početku ćemo reći da ćemo podržati ovaj prijedlog, Konačni prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu i smatramo da je donošenje ovog Zakona jedan od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj turističke ponude i turizma uopće jer rješava neka otvorena pitanja i uvodi red u područje pružanja usluga u turizmu, a čemu su doprinijele izmjene koje su izvršene u odnosu na Prijedlog zakona iz prvog čitanja. I želim pohvaliti također pripremu materijala za ovo drugo čitanje jer doista je vrlo iscrpno obrađeno sve ono što je bilo predloženo u prvom čitanju i mislim da je vrlo razložno prihvaćeno, dosta sugestija i na taj način smatramo ovaj prijedlog i poboljšanim. Zakon se kao što je već rečeno ovdje usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije na način koji omogućuje i liberalizaciju pružanja turističkih usluga. Državljani i država članica Europske unije i europskog ekonomskog prostora moći će pod istim uvjetima kao i hrvatski građani pružati turističke usluge i to od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju. Istovremeno zaštiti interese potrošača i domaćih pružatelja usluga. Zakonom su precizirane navedene usluge koje se u smislu zakona smatraju uslugama u turizmu. Jasno je propisano tko i pod kojim uvjetima odnosno koje usluge u turizmu mogu pružati trgovačka društva, obrtnici i trgovci pojedinci, zadruge, specijalne bolnice, lječilišta, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode, ustanove u kulturi, Hrvatski ferijalni … /Govornik se ne razumije./ … savez, udruge i škole i druge obrazovne ustanove. Posebice se može istaći da zakon uvodi red u pružanje turističkih usluga brodara uz istovremeno davanje širih mogućnosti direktne prodaje tih usluga posebice omogućavanjem jedinicama lokalne samouprave da to pitanje riješe za svoje područje. Određivanjem prostora na kojem te usluge mogu pružati i brodari i turističke agencije a time su ujedno uvažene i primjedbe Udruge brodara i turističkih agencija odnosno komora. Zakon detaljno regulira pružanje usluga turističkog vodiča i stručnog ispita za turističkog vodiča koji se sada može polagati posebno za područje cijele države, to je opći dio ispita i za pojedine turističke cjeline što je posebni dio ispita kao i usluge turističkog pratitelja i stručni ispit za turističkog pratitelja. Te daje definiciju turističke cjeline odnosno lokaliteta što je izuzetno značajno. Zakon omogućava i veću profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga, smanjenje sive ekonomije i rada na crno a time naravno i veću zaposlenost i povećanje državnog proračuna. Propisivanjem većih novčanih kazni u odnosu na prijašnji prijedlog čime zakon slijedi plan kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije doprinijet će naravno i sve većem poštivanju zakonskih odredbi. Zakonom su kao novina obuhvaćeni i posebni oblici turističke ponude koji su prepoznati kao nezaobilazan faktor razvoja turističke ponude a koji do sada nisu bili zakonski regulirani. Ovaj zakon omogućava i veću zaštitu potrošača posebice reguliranjem turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti između ostalog propisivanjem obveznog osiguravanja korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja. Način na, pod kojim se turističke usluge mogu pružati maloljetnim osobama te uvođenjem obveze turističkim agencijama, sklapanja s osiguravateljem ugovora o osiguranju od odgovornosti u svezi s ispunjenjem obveza obveza koje se odnose na paket aranžman. I konačno prijedlog da zakon stupi na snagu nakon glavne turističke sezone omogućuje svim subjektima na koje se zakon odnosi i lakšu prilagodbu njihovog poslovanja odredbama zakona. HDZ podržava ovaj Konačni prijedlog i vjerujemo da će on doista značiti jedan značajan pomak u reguliranju svih otvorenih pitanja vezane uz pružanje usluga u turizmu. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite.

očitovati o ovom Konačnom prijedlogu zakona o ovoj temi i kazati da je ovo jedan možda od rijetkih ali dobrih primjera kada parlamentarna demokracija se, u dobrom suobraćanju sa partikularnom demokracijom. Znači sa demokracijom koja počiva na interesima određenih grupacija, sa interesima određenih gospodarskih grana, sa interesima određene grupe ili veće grupe građana. to je ona demokracija koja ustvari je potrebna kad se raspravlja o meritumu zakona, o sadržaju zakona, a ne o tome na koji način politički artikulirati pojedina stajališta preko samog zakona. Zbog toga mislim da je dobro da se iskoristi naprosto pozitivna klima da se i oni amandmani koji budu na tragu sadržaj nepristojnosti ili sadržaj neučinkovitosti prijedloga zakona donesu, ugrade i prihvate od strane predlagatelja, a ja bih kazao da je ono što je dobro što je provedena šira rasprava, što je ta rasprava obuhvatila ne samo strukovne udruge, ne samo predstavnike raznih strukovnih udruga ili organizacija, nego je naprosto kroz jedan pristojan period od prvog do drugog čitanja i od činjenice da je naprosto turizam u Hrvatskoj dobio punopravno članstvo u društvu i političkom društvu i gospodarskom sustavu naprosto rezultirao činjenicom da se o ovom prijedlogu raspravljalo, da se o njemu raspravljalo možda po prvi puta što je mene pomalo iznenadilo moram reći jer sam bio na nekim raspravama, da se raspravlja u Istri, Dalmaciji i Dubrovniku to bi nekako bilo sasvim normalno i razumljivo. Međutim, recimo da su se stolovi, okrugli stolovi održavali u Iloku, Vukovaru, da ne kažem gotovo svugdje po Hrvatskoj govori o interesu koji do sad turizam naprosto nije bio viđen. po prvi puta se pokazala ona teza koju sam ja više puta izricao, a to je da turizam, kada se govori o turizmu da je pogrešno, ne samo da je to na neki način neprimjereno, nego i potpuno pogrešno ga locirati samo na more, na otoke, na taj plavi turizam. Naprosto turizam je sada otvorio svoja vrata i postao je turizam Hrvatske. Hrvatska je brend, a ne može biti brend ako je samo u jednom dijelu postoji. ja uvijek sintagmu uspješnosti koristim kroz Istru nek mi kolege ne zamjere, neće zamjeriti naravno. Ali zašto je to dobro i ne treba se sramiti nekih stvari i dobro je to poštivati. Jer ako od nekoga možete nešto naučiti onda je to dobro ispravno naučiti, a one nedostatke, a svatko ih ima, pa tako i Istra ne načiniti u drugim dijelovima koji su se kod njih pokazali loši. Znači, taj jedan suživot morskog i kontinentalnog turizma je nešto što je u ovom prijedlogu zakona dobilo pravo glasa. Ono je dobilo svoju legitimaciju, jer imate jedne vrlo čudne situacije. Ja ću kazati državni tajnik Zdenko zna, u Pakovu selu ima jedan neuobičajeni turistički proizvod. Zove se etno lend. To je nešto tko je bio tamo kad dođe tamo, onda naprosto se pita a dobro što je ovo sada. Radi se o jednom potpuno autentičnom ekološkom ekološkom etno selu u kome na jednom relativno velikom prostoru, u jednom ambijentu koji ne možete ni zamisliti dok ne dođete tamo kakav je, tamo je ljudi kamenjar, kamenjar i kamenjar. Tamo imate jednu retrospektivu kulture života, jednu retrospektivu obrtništva, jednu retrospektivu gospodarstva, jednu retrospektivu svega onoga što je na tom širem prostoru nekada opstajalo. opstajalo. Ali je ovdje ne samo vjerno preneseno, nego tamo imate i žive aktere. Znači, imate starog čovjeka koji je klesar u kamenu. Ima 80 godina jer mladih nema. Imate drvodjelca koji isto tako ima oko 80 godina i on, svaki od njih izrađuje u originalu određene stvari koje je tijekom svog života radio, ali ovaj puta je našao turističko tržište i može ako ima mirovinu ona mu je mala, ako je nema onda mu je dobro došlo zarađivati za svoj život na taj način. I temeljni problem recimo tog mikro lokaliteta i te mikro ponude je je da vi ako sad želite otvoriti to, ako ovaj zakon ne bi stvorio uvjete da se donese, on bi se morao registrirati čini mi se kao konobar ili kao restoran. Pa on se uopće ne bavi s time. On je jedan kulturološki, retrospektivni centar u kome možete doživjeti da vam baka od 90 godina iz Drniša recitira svoje pjesme, a nije pjesnikinja. U kojem možete doživjeti jedan lado na drugi način. Znači, nešto što je u svakom slučaju svakom tko je bio od svih uspomena koji su mi ostali, garantirano mu je ta uspomena ona koja se zove dominantna koja će ga vratiti drugi puta. Prema tome, takvih eko priča u Hrvatskoj može biti tisuće. Ali naravno moraju se stvoriti preduvjeti. Ovo je samo otvaranje knjige. Zakon je samo otvaranje prostora. Na drugim je sad institucijama sustava ukupno da stvori ono što je bitno stvoriti. Ako vi u tom etno lendu ne možete opskrbiti posjetitelje sa onim zbog čega su oni došli tu, a to je gastronomska ponuda koja također je na razini te kulturološke vrijednosti. Znači i ta ponuda mora biti sastavni dio tog prostora. Ona je drukčija u Slavoniji, drukčija u sjevernoj Hrvatskoj, drukčija u Iloku jer svaki ima svoje kulturološke posebnosti. Istra ima svoje kulturološke posebnosti. Ona ih je razvila kroz agro turizam. Ona ih je unaprijedila i oni su danas postali brendovi koji se prodaju vrlo lako, vrlo su skupi u izričaju i u cijeni. Ali oni su postali prepoznatljivi za taj prostor. mislim da ovaj zakon u naravi otvara jedne takve pozicije koje su dobrodošle u hrvatskom turizmu i koje mogu promijeniti sliku u turizmu. Do sada se smatralo sasvim pogrešno da turizam gotovo i ne treba spominjati jer on nije bitan i značajan. Znate, mi imamo 4 i pol milijuna stanovnika, a sam turizam u jednom danu također ima novu Hrvatsku sa milijun i pol stanovnika. nova Hrvatska je tri puta moćnija financijski od ove Hrvatske, zato što je ta turistička Hrvatska došla trošiti, a ova postojeća nije primarno došla trošiti. Ona živi tu. Znači, jedna nova Hrvatska koja ima potencijal kaže naša statistika sada dvadesetak posto bruto društvenog proizvoda. Ja vjerujem da je to i više u našim okolnostima, ali u svakom slučaju ogroman potencijal kojega treba otvaranjem prostora da se legaliziraju pojedini oblici turističke ponude. Posebno ja se želim nadovezati na ovaj kontinentalni dio da imaju mogućnosti da to učine. Neke male izmjene i neke male nejasnoće želio bih na njih upozoriti i klub HSS-a će jedan amandman. U članku 7. u stavku 5. naime turistički brodari su nas i na sjednici upozoravali na jednu za njih, ja sam poslije se raspitao i mislim da je mogućnost negdje u kompromisu. Nije moguće udovoljiti njihovom zahtjevu. Njihov je zahtjev da oni u mjestima gdje idu kroz kružna putovanja sa svojim brodovima da mogu imati jedno mjesto gdje bi prodavali svoje usluge. Znači, da imaju neki plac da im se dodijeli. U zakonu stoji da je prodaja i rezerviranje se može obavljati na plovnom objektu, ali da se može i za to predvidjeti i mjesto na prostoru kojega će odrediti, može odrediti tijelo, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. A ja bih izbacio ono može. Nego neka odredi. Jer znate što? Ja ne bih želio se miješati u kompetencije, to sam rekao na odboru da ne bih sad ispao da govorim drukčije, ja sam rekao ne može nitko naređivati lokalnoj samoupravi. Po zakonu mi ne možemo naređivati, jel, jer ona ima svoje zakone, svoja pravila. Međutim ovim zakonom možemo točno definirati pojmove da oni budu jasni. Jer ako smo nešto ugradili u zakon ajmo nastojati da to ne bude tumačenje ovakvo ili onakvo. Znači samo da se izbriše ova riječ može, a da sve drugo ostane isto. Znači onda će glasiti da prostoru kojega treba odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Ne piše da je to ni za Janka, ni za Marka, ni za ovoga ni pod kojim uvjetima, ali preciznije kaže da tamo treba biti to što treba biti. Znači ako smo nešto postaviti ajmo do kraja da poslije ne bude tumačenja. Jer znate, najgore je kad netko od nas traži tumačenja, to mi ne volimo. Vrlo rijetko daje ovaj Sabor autentična tumačenja za nešto. I vrlo su spora. Drugo pitanje na koje bih želio vrlo jasno odgovoriti, pitanje PDV-a u turizmu, da ne bi ostalo neodgovoreno. Ja ne želim odgovarati kao predsjednik odbora nego želim odgovarati kao čovjek koji je sudjelovao u svim tim raspravama i koji apsolutno podržava tezu da uvjete poslovanja treba izjednačiti za sve. Znači to je moj jednostavni stav. Uvjete poslovanja treba izjednačiti za sve i ne može biti oni koji su u ovakvoj ili onakvoj poziciji. Naime opet se događa, to je isti slučaj, da praksa o tome kako ćemo tumačiti određena pravila i u Zakonu o PDV-u i o nekim drugima su različita, različita od različitog slučaja, pa čak ima i slučajeva i različitih poreznih uprava koje različito imaju tretiranje nekih stvari. Naravno to treba ujednačiti praksu sa zakonom. I mi smo inače u više puta razgovarali sa udrugama, posebno Udrugom hrvatskih putničkih agencija i apelirali da se ovaj slučaj riješi. Bilo je čak i jednom Okrugli stol na tu temu gdje smo apsolutno dali potporu jer se ne može naprosto tijekom sezone dovesti 6, 7 putničkih agencija da budu u bankrotu, odnosno da im vrata budu zatvorena a gosti će doći ili dolaze. Jasno apsolutno. I posebice što je taj slučaj uistinu nije linearan, znači nije univerzalno poštivano isto pravilo nego je zahvatilo tih 5, 6 agencija. Eto, mislim to je suština. Drugo što želim kazati, a tiče se također ovoga što je već bilo prije naglašeno, a to je da li bi i koliko bi trebalo voditi brigu i od, a neću ja nazvati to bi bilo patetično vlastitom dostojanstvu, ali dostojanstvu svoga jezika. Znate, to je jedno načelno pitanje. Međutim znate mi kroz sva ta načelna pitanja prođemo ma nije to baš tako, bit će to o.k. A onda sad se otvorila rasprava da li ćemo imati svi skupa neki zajednički jezik ne znam već kako će se taj jezik zvati u Europskoj uniji, mi smo rekli o.k. to neće biti. Međutim ja mislim da na neka pitanja moramo nedvosmisleno i čisto i jasno odgovarati i postaviti sebe u poziciju da možemo to braniti. I u ovom Prijedlogu zakona će klub HSS-a zajedno sa klubom SDP-a postaviti amandman da se vrlo precizno i jasno utvrdi upravo izričajno i jasno pozicija hrvatskog jezika kad su u pitanju obavljanje djelatnosti što se tiče stranaca u turističkim agencijama i u servisnim službama znači turističkih vodiča. ja apsolutno mislim da je to dobro. Dobro je to radi svih nas i neka to bude, neka to bude dio ovog zakona, neka to bude dio ovog koncenzusa i zajedništva jer vjerujem da s time može postići puno više od samog toga, od same činjenice da li će 3, 4 Francuza, Engleza, Nijemca raditi ravnopravno sa mnom, sa vama ili neće, to je daleko više od toga. Ta poruka ima svoj smisao. Ona govori o vrednovanju vlastitih vrijednosti. mislim da naprosto da li europske direktive zabranjuju na ovaj ili na ovaj način stvar, ja pouzdano znam, ja pouzdano znam da neke zemlje su uredile u svom zakonodavstvu da se ne može doći u njihovu zemlju i da obavljate poslove turističke agencije, turističkih vodiča a da ne znate njihov materinji jezik. Ja nisam stručnjak da bi ja sada znao vama formulirati na koji način su oni to uredili, ali mislim da ima ljudi u ovoj zemlji, u ovoj vlasti, u ovom društvu koji će znati to urediti. Prema tome zadaća nas zastupnika je da mi tražimo i da se to napravi. A onaj koji to zna neka pogleda kako su one druge zemlje u Europskoj uniji to uredile, a uredile su. Apsolutno su uredile da ne možete biti turistički vodič i da ne možete obavljati u njihovoj zemlji posao određeni a da vam za to ne treba poznavanje tog domaćeg jezika, jel. Prema tome ja mislim da bimo ovih nekoliko stvari koje možemo urediti, a radi kratkoće vremena naprosto ne mogu iznijeti sve one stvari, posebno u dijelu što se tiče nautičkog turizma, iako pozdravljam naravno da se taj dio nautičkog turizma riješi u posebno zakonom, znam da se izrađuje ili je izrađena strategija, mislim da bi trebalo porazmisliti kad je u pitanju ruralni turizam o donošenju posebnog Zakona Zakona o ruralnom turizmu, jer 90% Hrvatske je na neki način ruralno ili jedan postotak neću sada gatati, ali mislim da bi daljnji doprinos razvoju tih oblika turizma bio jedan zaseban zakon koji bi ne samo uredio odnose u turizmu jer oni su svake godine, svakim danom se pojavljuju u drugim oblicima, vrlo je teško pratiti, to je jedno vrlo dinamično tržište, tržište koje je vrlo zahtjevno ali je vrlo korisno za nacionalne ekonomije, vrlo je korisno za naše građane. ako ih uputimo ispravno, ako im omogućimo i fiskalne pozicije da ih mogu koristiti, ako im omogućimo ispravne poticaje za 5 godina ćemo stvoriti da će u kontinentalnoj dijelu Hrvatske naprosto stvoriti se ista klima, isto učešće tog turističkog proizvoda kako je danas na Jadranu. A danas odnos kad gledate Jadran i kontinentalni dio ipak je gotovo 95% naprama %%. A u zemljama recimo poput Italije oni imaju gotovo 39 do 40% čini turizam koji se događa u kontinentalnoj Italiji. Znači jedan veliki udio je jednog, svi kažu malo seosko domaćinstvo. A zašto to malo? Pa seosko domaćinstvo. Znači domaćinstvo koje se je opredijelilo da radi u turizmu, koje se je opredijelilo da proizvodi vlastitu hranu za vlastite goste. Ono što ja mislim da treba biti ne smije se dozvoliti kad netko osnuje turističko obiteljsko gospodarstvo da kupuje hranu iz Mađarske, nego on treba proizvoditi svoje resurse kući i ti brandovi koje on proizvodi, oni će biti i skupi, Ante (HSS)** Ali nitko neće kupovati u Hrvatskoj ono što može jeftinije kupiti u Mađarskoj, a inače i Mađarska ima jako puno prihoda od turizma, ali to je jedna druga priča. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ovo smo sada malo produžili raspravu, ali bila je zanimljiva i tolerantna pa je tolerantno i vrijeme. Pa kako je bila zadnja večeras, zaključio bih večerašnju sjednicu. Sutra u 9 i 30 sati, prvi je na redu gospodin Zdenko Antešić u ime kluba SDP-a,